Hvala vam

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Hvala

Hvala vam

Zahvaljujem poštovanoj kolegici Pusić na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Sokol, izvolite.

Zahvaljujem kolegi Jovanoviću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Poštovani kolega Tomislav Sokol, izvolite.

Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda: - Prijedlog Zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte, prvo čitanje, P.Z. br. 269. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Molim predstavnika predlagatelja potpredsjednicu Vlade i ministricu gospodarstva i poduzetništva i obrta gospođu Martinu Dalić, da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovani zastupnice i zastupnici. Ovaj zakon, predviđa davanje potpora u obliku porezne olakšice poduzetnicima koji ulažu u istraživačko razvojne projekte, a koji obuhvaćaju jednu ili više kategorija istraživanja, temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj ili studiju izvedivosti. Potpore za istraživačko razvojne projekte do sada su se ostvarivale u okviru Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te na njemu utemeljenom pravilniku. Međutim, ovaj je pravilnik stavljen van snage 2014. g. i od tada ne postoji sustav potpora i poticaja za znanstveno istraživačke projekte kod poduzetnika, odnosno, ne postoji sustav potpora za inovativne poduzetnike i njihove projekte. Ova potpora koja se prelaže u ovome zakonu, ostvaruje se kao pravo, na dodatno umanjenje osnovica poreza na dobit, odnosno, poreza na dohodak i to za opravdane, odnosno, prihvatljive troškove a koji se tiču od provođenja, istraživanja, odnosno, industrijskih istraživanja ili studija izvedivosti kod poduzetnika. Prihvatljivi troškovi i prihvatljivim troškovima se smatraju, troškovi osoblja, troškovi amortizacija instrumenta i opreme, troškovi istraživanja koji se provode na temelju ugovora, razmjeran dio materijalnih troškova, odnosno, svi drugi troškovi koji su vezani uz provođenje ovakvih projekata. Potpora kroz poreznu olakšicu, može se dobiti za provođenje vlastitog istraživanja i razvoja, kada korisnik tim projektom rješava vlastiti tehnički problem ili znanstveno istraživačko pitanje, kako bi komercijalizirao novi proizvod koji nastaje kao rezultat takovih aktivnosti. Korisnici ove potpore mogu biti pravne osobe, mali, srednji i veliki poduzetnici, te fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit, odnosno, poreza na dohodak. Korisnik potpore ne može biti poduzetnik u poteškoćama. Potporu ne mogu ostvariti projekti, neovisno o tome, ako su čak istraživačko razvojnog karaktera, a ako su povezani sa poslovanjem nekretninama, djelatnostima, kockama i klađenja, financijskim djelatnostima, djelatnostima osiguranja, djelatnostima socijalne skrbi sa smještajem, te trgovina na veliko i malo. Poduzećima koje će aplicirati za potpore za znanstveno istraživačke projekte, želi se ovim zakonom olakšati poslovanje tijekom procesa razvijanja nove ideje o novom proizvodu i usluzi. Drugim riječima, ovim se zakonom želi potaknuti inovativna aktivnost kod poduzetnika. Način ostvarivanja ove potpore, kao što sam rekla, jest umanjenje osnovice poreza na dobit, odnosno, poreza na dohodak, što znači da se potpora ostvaruje u obliku umanjenje porezne obveze. Zakon donosi najviši limit za koji se porezna obveza može umanjiti a ti limiti kreću se između 50 000 eura za studije izvedivosti do 300 000 eura za temeljna istraživanja po projektu. Također, zakon propisuje i gornje limite po ukupnih potpora koje se mogu ostvariti po pojedinom poduzetniku. Ti su gornji limiti od 7,5 milijuna eura u slučaju studija izvedivosti do ukupno 40 milijuna eura u slučaju temeljnih istraživanja. Ovo znači da zakon dopušta da poduzetnik koji koristi ovu potporu može koristiti i potpore temeljem drugih zakonskih osnova odnosno temeljem drugih mogućnosti koje koje se nude ukupnom sustavu poticanja poduzetnika u Hrvatskoj uključujući i korištenje europskih fondova. Međutim, ukupan limit koji pojedini poduzetnik može koristiti koristiti kao potporu iznosi prethodne definirane iznose. Cilj je ovoga zakona također potaknuti i suradnju poduzetnika sa znanstveno istraživačkim organizacijama na zajedničkim projektima odnosno potaknuti i međusobnu suradnju poduzetnika u ostvarivanja znanstveno istraživačkih aktivnosti. Sam postupak dodjele potpore uključuje zaprimanje projektne prijave od strane Ministarstva gospodarstva, administrativnu provjeru prijave te provjeru prihvatljivosti korisnika, projekta odnosno troškova. To znači da će se u slučaju poduzetnika koji se javlja, koji aplicira za korištenje ove potpore, Ministarstvo gospodarstva provjeriti da li projekt koji se prijavljuje za ovu potporu, ima osobine znanstveno istraživačkog projekta na način kako je definirano ovim zakonom. Ukoliko se ustanovi da te osobine projekta postoje, da se projekt može svrstati ili razumjeti kao eksperimentalno istraživanje, industrijsko istraživanje, istraživanje eksperimentalnog razvoja, taj će poduzetnik za projekt dobiti potvrdu o statusu nositelja poticajne mjere. Temeljem ove potvrde i temeljem ovoga statusa, poduzetnik će tijekom razdoblja od 3 godina moći prihvatljive troškove znanstveno istraživačkih aktivnosti, koristiti za dodatno umanjenje porezne osnovice poreza na dobit što će naravno koristiti tu potporu u vrijeme prijave konačnog obračuna poreza na dobit odnosno poreza na dohodak. Tijekom razdoblja korištenja potpore, obavljat će se provjera prihvatljivosti troškova i naravno poduzetnik će biti obvezan i dužan izvještavati o tijeku ovih aktivnosti isto kao i podnositi dokaze u smislu financijskih dokumenata i drugi dokumenata da su ovi troškovi i stvarno Zakonom se stoga zaključno, želi postići jačanje i poticanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj kako bi se osiguralo da se postojeća izdvajanja za istraživanje i razvoj koja se trenutno kreću negdje na razini od 1% BDP-a, postepeno povećaju kako bi se dosegao ciljani iznos os 1,4% BDP-a do 2020. godine kao što si je Hrvatska zadala u ciljevima provođenja strategije Europa 2020. Ono što je 2020. Ono što je naravno poznato, da i taj cilj je značajno niži od cilja koji si je postavila EU kao cjelina od 3% BDP-a što znači da ovaj zakon zajedno sa drugim mehanizmima, instrumentima, za poticanje istraživanja i razvoja, predstavlja dodataka ukupnom okruženju za jačanje inovacija i poticanje istraživačkih aktivnosti kod poduzetnika. Naposljetku, ono što su očekivani učinci zakona uključuje povećanje konkurentnosti privatnog sektora, povoljan učinak na izvoz hrvatskih proizvoda i usluga, povećanje inovacijskih kapaciteta kroz povećanje broja zaposlenih, angažiranih na aktivnostima istraživanja i razvoja, povećanje broja patenata i drugih prava intelektualnoga vlasništva. Za provedbu ovoga zakona osigurana su sredstva u državnom proračunu. Hvala vam lijepo na pozornosti. poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala predsjedavajući. Gospođo ministrice, imam jedno pitanje, i sami ste uvodno rekli da je do sada ovo bili regulirano u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 111., sada je to vaše ministarstvo izradilo ovaj prijedlog, mene zanima da li je u izradi ovog prijedloga sudjelovalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja zato što postoji jedno nesuglasje koje mislim da bi se trebalo ispraviti na način kako je to u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije. Dakle, vi ovdje i citirate i rekli ste na samom kraju, Strategija o razvoju inovacija koja kaže da bi cilj 2020. trebao biti da bude udio da bude udio u BDP-u 1,4%. Međutim u Strategiji razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije imamo cilj 6, rast ulaganja istraživanja i razvoj unapređivanja sustava javnog financiranja te poticanje ulaganja posebnog i društvenog sektora u istraživanje i razvoj gdje se ističe da se želi povećati do 2% BDP-a, što bi smatram, trebao biti cilj koji će navesti i u ovom zakonskom tekstu. Pa stoga molim da se do drugog čitanja to iskoordinira. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Jovanoviću. Martina (Nezavisni)** Hvala lijepo. Pa da, kao što ste i sami istakli, pravilnik temeljem kojeg su se dodjeljivale potpore za znanstveno istraživačku djelatnost u gospodarstvu, prestao je važiti. Imali smo jedno razdoblje od gotovo 3 godine pravne praznine i ovaj zakon ustvari nastao je temeljem dogovora Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva gospodarstva u kojem se je dogovorilo i ustanovilo da Ministarstvo gospodarstva vjerojatno se nalazi bliže kvalitetnijem razumijevanju stvarnih problema i potreba gospodarstva i načina na koji se ova potpora može realizirati. Naime, kao što se i sami vjerojatno sjećate jedan od problema vezanih uz prethodni pravilnik i uz prethodnu fazu kada je cijeli ovaj postupak vodilo vodilo Ministarstvo znanosti bio je vezan i uz proceduru, bio je vezan i uz određene poteškoće u komunikaciji između tadašnjeg Ministarstva znanosti i Ministarstva financija, vezan uz nejasnoće da li projekti koji su dobivali te potvrde ustvari i jesu jesu znanstveno-istraživački projekti, tako da ukupan cilj preuzimanja ovog dijela posla od Ministarstva znanosti bio je da se na kvalitetnije uredi uredi taj postupak i da on se uredi na način koji je bliži, razumljiviji praktičnim potrebama gospodarstva. Za ove ne ne poklapanja u ovim podacima zahvaljujem na ovim upozorenjima, to će se zasigurno korigirati do konačnoga prijedloga. Međutim ono što je važno reći i ono u čemu se svi slažemo, barem se nadam, jest da ovakvu potporu je potrebno dati i da je potrebno ojačati istraživačku djelatnost u gospodarstvu jer izdvajanja za istraživanja i razvoj su sigurno premalo. poštovanoj ministrici gospođi Dalić. Sljedeća replika poštovana kolegica Anka Mrak-TAritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvažena ministrice. Kao što ste uvodno rekli ciljevi koje je EU postavila, a vezano uz poticanje istraživanja razvoja i inovacija je da to bude 3% BDP-a. uspjelo ostvariti je 2,03 na Hrvatska je tu na 0,85, ako je Hrvatska tu na 0,85 onda je zaista interes da se nešto promijeni i da se drugačije pristupi tome svemu zajedno. E sada dolazi do mojeg pitanja, budući da je to prebačeno iz Ministarstva znanosti koje je zaduženo za znanost u vašem ministarstvo i u sredstvima koja su potrebna za realizaciju ovog zakona stoji da je osiguran iznos na stavkama vašeg ministarstva u iznosu od milijun kuna za potrebe vrednovanja prihvatljivosti istraživačko razvojnih projekata. Pa me zanima kako ste to zamislili? Da li će to biti osnovan poseban odjel ili ćete to vrednovanje prebaciti prebaciti u neka druga tijela ili ćete koristiti vanjske suradnike kako je zamišljeno vrednovanje jer cijenimo da je vrednovanje jedna od bitnih elemenata da nam se to ne vrati sve zajedno ko bumerang da ono što ćemo kroz potpore omogućiti da na kraju ispadne da na adekvatan način nije vrednovano odnosno da to nisu istraživačko-razvojni projekti. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Pa upravo jedan od razloga zbog kojih je provođenje ove potpore preneseno u Ministarstvo gospodarstva jesu iskustva koja su stečena u vrednovanju znanstveno-istraživačkih projekta tijekom provedbe projekta istraživanja i razvoja tzv. IRI-a, a koji se financira iz europskih fondova. Dakle iz europskih fondova se i trenutno je u provedbi, trenutno je u postupku dodjele ugovora poziv kojim se sufinanciraju znanstveno-istraživački projekti i u identificiranju ocjeni, vrednovanju tih projekata stečeno je određeno iskustvo, stečena je baza vanjskih evaluatora, stečeno je iskustvo kako i na koji način pronaći te evaluatore, kako uključiti znanstveno-istraživačke institucije u taj proces. Prema tome, ono što se ovim zakonom želi, želi se upravo u vrednovanju projekata u ocjenjivanju da li oni jesu i da li imaju karakter znanstvenoistraživačkog rada ili ne, da li imaju karakter inovacija ili ne osloniti na ta iskustva koja su proteklih godina stečena u Ministarstvu gospodarstva, a što je u naravi i bio najveći problem sa prethodnim načinom na koji su se ove potpore dodjeljivale. Ostaviti ovu potporu Ministarstvu znanosti, procijenili smo značilo je propustiti iskustva koja su stečena u dijelu državnih institucija koje surađuju sa poduzetnicima, otvoriti eventualno ponovno ovaj proces dugim rokovima provedbe, nesigurnostima u provedbi, tako da zasigurno provedba ovoga će predstavljati jedan izazov i za Ministarstvo gospodarstva i za njegov odjel u kojem će se ovo provoditi. Ali ono što jest činjenica da iz dijela upravljanja europskim fondovima postoji iskustvo za koje vjerujemo da će nam omogućiti da sam proces stavimo vrlo brzo u provedbu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj ministrici. Ja bih vas molio da pripazite na vrijeme. Sljedeća replika poštovani kolega Stjepan Čuraj. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana potpredsjednice Vlade i ministrice. Prije svega naravno da moramo pohvaliti donošenje ovog zakona i njegove ciljeve, mislim da je to svima jasno o tome ne bi trebalo biti prijepora. Naravno prije svega gdje god govorimo o istraživanju i razvoju tu moramo znati da je riječ i o proizvodnji odnosno dodanoj vrijednosti i stvaranju nekog novog proizvoda. Mene zanima u vašem izlaganju spomenuli ste i to piše u članku 9. rok trajanja odnosno razdoblje realizacije projekta na tri godine, ja bih možda pitao jel sam naišao u nekim tekstovima da je od tri do pet godina ovdje, sada nisam u ovom prijedlogu zakona vidio gdje je to točno pet godina, pa me samo zanima odnosno konkretno može biti i prijedlog da ukoliko je rok korištenja olakšice tri godine da ne ograničimo na rok realizacije projekta tri godine. Projekt može biti i pet godina trajanje imati svoj šest, ali korištenje povlastica ako je to intencija bila iz članka 9. da se može koristiti samo tri godine. Dakle da ne bi slučajno jel kaže točno trajanje projekta članak 9., razdoblje realizacije projekta temeljem koje se ostvaruju potpore iz članka 8. ovog zakona, može trajati do 3 godina od početka projekta. Dakle, možda projekt bude i 5 godina ali onda idemo reći tako da možemo maksimalno koristiti ono što je 3 godine ako je to bila intencija za ovo molim vas, odgovor na to. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Čuraju. Odgovor poštovana ministrica gospođa Dalić, izvolite. Ovo razdoblje od 5 godina, ono je ustvari razdoblje koje po poreznom propisu omogućava prijenos poreznoga gubitka a ono na što se odnosi ovo razdoblje od 3 godine, upravo se odnosi na ono što piše, jest na vrijeme u kojem poduzetnik može prijavljivati ove prihvatljive troškove kao poreznu olakšicu. čisto tehnička primjedba. Naravno ovaj zakon treba podržati i s obzirom na to što je navedeno u obrazloženju, što ste vi ovdje naglasili, da su vrlo malo ulaganja kako javnog tako i poslovnog sektora istraživanja i razvoja. Nadamo se da će ovaj zakon to omogućiti. Čisto ovako da kažem, replika istine radi, u članku 8. se kaže, a to ste i vi rekli ovdje kako je u stavku 2. potpora iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se kao pravo na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak. Zašto to naglašavam? Jer u članku 5. se kaže da je davatelj državne potpore istraživačke razvojne projekte u daljem tekstu potpore je ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt. Evo čisto vidite, mi smo ovdje imali Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave gdje je ministar Marić izrijekom i to smo se ovdje svi složili, rekao da porez na dohodak se prepušta u cjelini jedinicama lokalne samouprave. I onda bi htio čisto naglasiti da ipak jedinice lokalne samouprave sudjeluju u financiranju ovih razvojnih projekata, nije samo Ministarstvo gospodarstva. Naravno nije to, to ne možemo ovdje staviti ali neka se zna da jedinice lokalne samouprave sudjeluju u financiranju ovih važnih projekata. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Žagaru. Odgovor poštovana ministrica gospođa Dalić, izvolite. **Dalić, Martina (Nezavisni)** Hvala lijepo. Pa na način na koji ste ovo argumentirali, to naravno stoji jer su jedinice lokalne samouprave one kojima pripada cjelokupni porez na dohodak. Međutim, ono što je bit ovoga određenja ustvari jest da pravo i mogućnost na apliciranje za ovu potporu nemaju samo pravne osobe nego i naravi i obrtnici s obzirom da su oni obveznici poreza na dohodak. Dakle, ono što se je željelo, željelo se je otvoriti mogućnost za korištenje ove potpore svim poduzetnicima neovisno o načinu njihovog pravnog organiziranja. A u slučaju da korisnik bude netko od onih koji je organiziran kao obrtnik, onda će ovo umanjenje porezne osnovice odnosno umanjenje plaćenoga poreza biti manje plaćen porez jedinicama lokalne samouprave, to je nesporno. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice, apsolutno podržavam donošenje ovog zakona i mislim da nas kao saborske zastupnike zapravo ne treba brinuti to je li nadležnost iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i tada sporta, a danas samo znanosti i obrazovanja, prenesena na Ministarstva gospodarstva ili ne. Bitno je da se osigura jedan dobar kontroling, usudit ću se to reći odnosno uvjet na natječaj kontrolinga koji je doveo do nekakvih problema u prošlosti i ono što bi nas eventualno moglo brinuti je činjenica da de facto 3 godine mi imamo zakonom propisanu mogućnost dodjeljivanja potpora za istraživačko razvojne projekte koji korisnici nisu mogli de facto konzumirati iako su zakonom propisani zbog toga jer nisu doneseni provedbeni akti odnosno tada obrasci. To je recimo ono što bi mene i vas i nas trebalo brinuti. I drugo, ako smo već čekali 3 godine donošenje novog akta, znači to više sad nije program koji Ministarstvo financija nije htjelo potpisati, pa smo išli na zakon, mene zanima ako smo nakon 3 godine sad smogli hrabrosti, znanja i sve skupa, zašto nismo išli korak dalje išli i na dodatnu mjeru umanjenja stope poreza na dohodak za one zaposlenike koji u stopostotnom radnom vremenu sudjeluju u projektima istraživanja i razvoja pa da zaokružimo cijelu tu jednu priču i da zadržimo visoko, odnosno motiviramo visoko kvalificiranu radnu snagu da ostaje u Hrvatskoj, to je čak i u javnoj raspravi čini mi se jedna revizorska tvrtka istaknula kao svoj prijedlog, primjedbu, kako god. Nisam zadovoljna načinom na koji mi je odgovoreno pa evo molim da uzmete u obzir da smo trebali ići na još cjelovitije rješenje. Ne ni nas koštalo puno više a zapravo bismo imali puno bolji učinak. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Glasovac. Odgovor poštovana ministrica gospođa Dalić, izvolite. **Dalić, Martina mi ćemo naravno sve prijedloge koji su dati u okviru ove rasprave još jednom proanalizirati. Prihvaćanje ili ne prihvaćanje ovoga prijedloga naravno ovisi malo i o Ministarstvu financija, ovisi i o činjenici da je porez na dohodak u ovom slučaju radnika zaposlenih na ovom projektu i prihod jedinica lokalne samouprave kao što je prethodno istaknuto, tako da u svakom slučaju zahvaljujem na prijedlogu. Zahvaljujem na odgovoru poštovanoj ministrici gospođi Dalić. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Uvažene kolegice i kolege, uvažena potpredsjednice Vlade. Znanstveno istraživačko razvoje projekte treba poticati, naravno što manje na štetu jedinica lokalne samouprave i ne znam iz ovoga svega jeste se vi savjetovali sa čelnicima tj. sa udrugama gradova u RH. Ipak jedan dio sredstava odlazi, znači dohodaka od obrtnika u ovome slučaju. I naravno da triba na ovome raditi i znanost treba u istraživanju. Međutim, održivi razvoj je vrlo bitan kako na Jadranu jer Hrvatska je teritorijalno veći dio ima teritorijalnih voda nego samo površinski. Očekujem da će biti održivi razvoj, da će biti ovi projekti koji budu ocjenjivani, koji budu poticani da imamo znači ta sredstva ne samo pričati o EU fondovima, nego da imamo timove ljudi koji su već sad spremni procijeniti koji su to projekti. Da se ne bi dogodili štetni projekti kao što je termo elektrana Peruča, gdje ste vi mene bezočno napali tada. Ja ipak sam čovjek koji oprašta, jer ipak na kraju morate priznati 67 znanstvenika taj projekt Vis viva u vlasništvu gospodina Burića vaše kolegice. Ipak je tada taj projekt se ne razumije./… tako da mi saborski zastupnici mi govorimo u dobroj vjeri, a ne protiv vas. Vi ste ipak tada istupili. I vjerujem da znanstveno istraživačke razvojne projekte, znanost sa znanošću koja se vrlo malo upotrebljava možemo, znači očuvati, da tu tribamo naravno i druge zakonske propise i zaštitu našega poglavito Jadrana, ne dozvoliti da istražuje kako tko želi, kako tko hoće i da na taj način okoliš okoliš ugrožava naravno šta je najbitnije da bude to održivi razvoj u Republici Hrvatskoj. I još jednom mi u MOST-u smo za ovaj prijedlog uz naravno …/Govornik Vjerujem da ćete do drugoga čitanja i stupiti u kontakt sa jedinicama lokalne samouprave, tj. čelnicima, udrugom gradova u Republici Hrvatskoj i općina i da zaista i oni ne bi imali nikakvih primjedbi. Jer jednostavno poticanje ovoga poduzetničkoga i znanstvenog istraživanja je, u biti to je razvoj Republike Hrvatske. Na tome tribamo bazirati, ali isključivo ne pogodovati kao što se pogodovalo u slučaju projekta termo elektrana Peruča. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan Imamo dvije replike. Poštovani kolega Tomislav Sokol. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo gospodine Bulj, imam jedno pitanje za vas pa recite iskreno. Jeste li uopće pogledali ovaj zakon? Evo molim vas da kažete iskreno, jer da ste pogledali vidjeli bi da se ni na koji način koji se vidi iz definicije samih istraživanja i projekata, limita itd. ne može podvesti gradnja hidroelektrane ili nešto slično. Znači jasno je definirano što je to temeljno istraživanje, što industrijsko istraživanje, što eksperimentalni razvoj koji može doći najdalje do razine prototipa tako da se ni na koji način ovo što vi spominjete tu ne može podvesti. Druga stvar koju bih napomenuo ovo što ste spomenuli porez na dohodak. on je uključen, objašnjen je zbog obrta ali po prirodi stvari takvih projekata će biti vrlo, vrlo malo. Znači obrtnika koji su uključeni u istraživanje i razvoj. Naravno ako budu uključeni, a jedan od ciljeva ove mjere je poticanje malog i srednjeg poduzetništva dapače. Pa u tom slučaju mislim da će dodatna vrijednost koju ćemo dobiti time, a postoje unutra i neki bonusi upravo za male i srednje poduzetnike biti dodana vrijednost od koje će i lokalne sredine u kojima oni djeluju imati koristi. Zato mislim da je je to samo plus, znači ovo treba gledati kao nešto što stimulira gospodarstvo, što ima efekt multiplikatora, a ne nešto što će se samo uzeti jedinicama lokalne i područne samouprave gdje će i taj efekt sigurno biti vrlo malen. Hvala. a vi mislite u HDZ-u da ste vi mjerodavni, pa vama sve što triba od uključivanja, lociranja, transferiranja to u ovome političkome, do bušenja Jadrana, do energetike, do postavljanja direktora. Vi ste jedini mjerodavni i vi ste oni koji će ocijeniti jer sam ja pročitao članak. Jeste vi zakon pročitali? Koliko članaka ima? Evo odgovorite. Dozvolit ću vam svoje vrijeme. Odgovorite, dignite se i recite koliko članaka ima. Evo ga u ruci u mene. Evo ja ću vam reći Pa mislite da ste pamet cijelog svijeta popili, ako ste dobri sa premijerom. Ma niste! Niste! Jer da ste vi radili svoj posao, da niste obmanjivali narod Miro Bulj ne bi bio u Parlamentu i ne bi ovoliki trud ulagao ovdje. Miro Bulj je slučajno imao evo 18, 19 godina kad je bio Domovinski rat, pa sam išao u rat. Nije me zaposlilo '92. Ministarstvo vanjskih poslova, nego sam 20 godina bio vojnik. I žalosno je što se dovelo ovu državu u ovu situaciju, što se nije koristila znanost više u istraživanja, a ne u pogodovanje kao što je slučaj termoelektrane Peruča na didovini naše potpredsjednice Vlade Martine Dalić. Ne bi se događalo da nam je voda ugrožena, Jadran ugrožen, komplet teritorij je ugrožen. Vi ste mjerodavni da vi kažete jesam ja pročitao? Jeste vi pročitali? Koliko članaka ima? Evo jasno pitanje. Zahvaljujem kolegi Bulju. Poštovani kolega Bulj ja bih vas lijepo molio nemojte. Kolega Bulj, dakle dakle nemojte svojim izlaganjem odstupati od općih pravila ponašanja i nemojte svojim izlaganjem omalovažavati bilo koga od saborskih zastupnika. Ja vas lijepo molim. Imamo povredu Poslovnika poštovani kolega Tomislav Sokol, izvolite. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Povreda članka 238. gospodin Bulj kao i vrlo često nije uopće govorio o temi. A što se tiče zakona, ako smijem odgovoriti budući da sam osobno prozvan. Znači ovaj zakon dobar njegov dio je izrađen upravo u Ministarstvu znanosti kada sam ja bio pomoćnik ministra. Ima 23 članka, tako da mislim da znam o tome malo više nego vi. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovani kolega Sokol. Mislim da Poslovnik nije povrijeđen. I ja vas lijepo molim nemojte zloupotrebljavati povredu Poslovnika, jer jako dobro slušam šta govore. Kad bih se striktno držao Poslovnika malo bi ih tu govorilo i ne bi dugo govorili, tako da smatram da nije povrijeđen Poslovnik a vi slučajno ako niste zadovoljni mojim obrazloženjem možete podnijeti zahtjev nadležnom odboru. Izvolite gospodine Bulj, već imate jednu opomenu. Nadam se da nećete zloupotrijebiti povredu Poslovnika. Gospodine predsjedavajući, vi kršite cijeli Poslovnik. Vi mene opominjete da ja vrijeđam zastupnike, a vaš stranački kolega, ja znam, da vama u mnogo čemu bitan u stranačkoj hijerarhiji da vam da glas da lobira za vas. Njega ne opominjete i kaže vi niste pročitali zakon. A njemu treba pol sata, ja mu dajem vrijeme da mu Borić došapne koliko ima članaka. I to toliko o znanstveniku i znanosti. Jer da su znanstveni te političke elite radile svoj posao, pa vjerujete mi da Miro Bulj ne bi sjedio u Saboru. Pa ne vjerujte mi da ste vi radili svoj posao, da ste radili svoj posao, ne bi bili. Vi ste pod zonom kulama ovoga svijetla bili cijelo vrijeme. To je tako zatvoreno zvono i to je tako i jednostavno ste doveli državu tu di je. Jer inače ja ne bi bio ni predsjednik mjesnog odbora.

Ne smatram da je povrijeđen poslovnik i nemojte me učiti moj posao. Kad budete sjedili ovdje, onda vi, ćete procjenjivati temeljem Poslovnika, a dotle se držite Poslovnika i molim vas nemojte zloupotrjebljavati institut poslovnika. Prelazimo na sljedeću repliku, poštovana kolegica Dragica Roščić. Izvolite. koje je ministrica obrazložila, ne znam, zašto smatrate, da bi uopće lokalni čelnici bili protiv toga ili bi bili oštećeni. Znači, ukoliko neki obrtnik u Cetinskoj krajnji razvija nekakav novi proizvod, provodi nekakvo istraživanje, lokalni čelnici, ja vas uvjeravam, da bi ga ne samo se odrekli poreza na dohodak, nego da bi ga još dodatno stimulirali i poticali. Vjerujem i kolega Šipiš i svi ostali čelnici u Cetinskoj krajini, a i u cijeloj Hrvatskoj. Nije mi jasno, zašto u ovom slučaju smatrate da bi se lokalni čelnici tome bunili, a u ostalim zakonima spominjete da su lokalni čelnici neki šerifi kojima treba sve oduzimati i ovlasti i kad se tiče decentralizacije, da se ona ne bi trebala provoditi na način, na koji se provodi. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Roščić, odgovor, kolega Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Uvažena mlada kolegice Roščić, ja ne znam jeste li vi vidjeli da se ja protivim tome, ja bi volio da se razgovaralo sa gradonačelnicima, možda bi lokalna samouprava da se uključi da bude upoznati sa ovim dijelom i da na ovaj način, bude, još više se potiče to znanstveno istraživanje. Ja nisam vidio da sam ja protiv. Biti će ovo kasna ura i jednostavno vi niste čuli o čemu sam ja govorio. Očito ste ili, neću sad, dama ste neću o tome govoriti. Mislim ne vidim niti jedan razlog, zbog čega ste vi meni dali repliku na ono što nisam rekao, nego rekao sam da ministrica stupi u sa gradovima i načelnicima i da stupi u kontakt i da se pripremi za ovo sve. Ja nemam nikakvih sastanka, znači ja nemam, nikakvih znači, protivljenja ovim zakona, niti sam rekao ovim zakonom, naravno, uz određene amandmane, jer sam pročitao zakone kao vaš kolega koji mi je malo prije replicirao, kojemu je trebalo pola sata da vidi koliko članaka ima zakon. Kužite ja sam ga pročitao, jeste li vi, ja ne znam. Ili vam je možda poslalo mailom što ćete kazati. Nisam se protivio ovome zakonu, nego rekao sam da zakon treba poboljšati.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana potpredsjednice, štovane kolegice i kolege. Naravno, Klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog Zakona o državnoj potpori. Naime, kao što sam već i napomenuo, smatramo da je to prevažno pitanje i nešto što o mislim da bi moglo postići i veliki konsenzus u ovome Domu. Naime, u modernim u modernim ekonomijama, pri tome u Europi i svijetu, istraživanje i razvoj igra veliku ulogu u ostvarivanju nacionalnog dohotka. Naravno i samog profita, zavisi od kojih grana, ako govorimo i o farmaciji, i o ostalim industrijskim granama, gdje sigurno to može, treba i ima svoj prostor. Ono što je danas, situacija kod nas, ono što nije dobro i to ono što ovaj zakon bi donekle trebao promijeniti su su određeni postoci gdje smo čuli ovdje da je 3% uistinu 3% BDP-a EU cilj, sada su na 2,03, ako se ne varam. Hrvatska je nažalost, na 0,85 u 2015. Treba doći do 1,4. Mislim da sigurno ovaj zakon će tome pridonijeti ali neće to riješiti. Kako bi ispunili smisao ovoga zakona, znači, da bi naši poduzetnici dobili olakšicu, oni u nekom periodu o kojem smo ovdje razgovarali, moraju polučiti određenu dobit. Znači to je prva i osnovna stvar, naravno da se može, imamo i instrumente financijske, u kojima se i prenosi dobit i zadržava itd. međutim, znamo što znači jedna godina financijska i znamo što to znači. Što se tiče onoga što svakako je za pohvalu, što se za razliku od prošlog zakonskog rješenja ovdje uvodi i za one koji su dohodaši, odnosno, za obrte, makar, koliko godi ih imalo, nadam se da će i to ponukati i taj oblik poslovanja, odnosno, pravni oblik poslovanja da isto može ulagati u istraživanje i razvoj, prije svega koji se veže na proizvodnju. Dakle, istraživanje i razvoj, ima cilj unapređenje određenog proizvoda dodane vrijednosti, koja sigurno može doprinijeti i razvoj i te firme, a i u konačnici novim zaposlenim. str.2 gdje govorimo upravo o tim postotcima, gdje govorimo da je udio u tih 0,85 praktički 50:50 u odnosu na javni i privatni sektor, pa se onda navodi, kako je 0,44% na poslovni sektor, koji je i dalje dalje daleko od prosjeka EU, koji iznosi 11,3%. Da li je to 11,3% čega? BDP, nije sigurno, jer njihov 2,2 3% BDP-a, to je možda 1,13%, možda je tipfeler ili na 11,3% od ukupno udjela u što onda ispada da je to manje. Ako mi imamo 0,44, znači govorimo ili u apsolutnim ili relativnim vrijednostima. Ja bi samo molio da se to pojasni, što je tu cilj mogući, da je jedno relativno, drugo apsolutno, ali ovako ispada da oni imaju 11,3% nečega što mi nije baš jasno mislim da je to prije 1,1% pa evo ako se možete onda, ako sam u pravu da se ispravim. Naravno da zbog svega navedenoga izuzetno je važno izraditi ovakav zakonodavni okvir koji upravo potiče ulaganje u istraživanje koji znamo da neki od naših tvrtki već dugo iščekuju i da je ovo trebalo biti puno ranije, ali bolje ikada nego nikada. Naravno da sam postupak i ono što će biti zapravo suma sumarum i smisao ovog zakona je upravo onaj provedbeni dio na koji način će se to odvijati i raspisivati, prijavljivati. Onaj dio koji sam ranije u replici napomenuo, vezano za članak 9., dakle samo da možda tu iskoristim više sada vremena da pojasnim. Nije sporno trajanje potpore koja je do 3 godine nego je po meni sporno da se ograničava razdoblje realizacije projekata. Znači ako netko prijavi projekat koji možda ima svoju realizaciju 5 godina, da li je on neprihvatljiv, …/Govornik se ili ne, po meni bi trebalo ostaviti da je on prihvatljiv ali da mu se jedino može priznati 3 godine fiskalne olakšice bez obzira što on 5 godina ulaže u određeni razvoj. Naravno da određene tvrtke po određenom projektu mogu imati desetke različitih novih patenata istraživanja te temeljenih, kojih god, industrijskih, ili u koju god već kategoriju ide, ali da ih ne ograničimo da mora baš 3 godine jer ako netko predviđa da traje istraživanje 5, 6, 7 godina, da na tom projektu ne može koristiti ili ne daj bože da onda idu prilagođavat prilagođavat se samom projektu, evo to je ono što je bitno. Inače, mislim da ovo apsolutno da zavrjeđuje svu pozornost i javnosti prije svega i naših poduzetnika i to je ono što će biti slijedeći cilj, svakako doć do njih, doprijeti, da će imati po usvajanju ovog zakona i te mogućnosti i naravno taj provedbeni dio što ne mogu dovoljno puta naglasiti da će o tome ovisiti. 1,2 milijuna kuna se čini malo, nadam se da će biti da će biti itekako malo i da će trebati puno, puno više sredstava osiguravati, da će to se napraviti dragom voljom jer će to značiti da razvija, da idemo u dobrom smjeru i da sigurno doprinosimo i rastu BDP-a na taj način. Zahvaljujem.

čisto za razmišljanje i za poticaj. I ovome zakonu mi smo nedavno, ja sam zaboravio mu ime, imali smo jedan zakon u prvome čitanju koji je vezan uz poticanje istraživanja razvoja financiranja istraživanja razvoja mislim da ovaj sam zakon po sebi neće polučiti dobre rezultate ako ne budete tu još drugi paket zakona koji očekivamo na kraju krajeva od Ministarstva gospodarstva jer ovdje se vidi i u obrazloženju zakona da se ovo odnosi na poticanje ulaganja privatnog sektora. I mi mislim da kad govorimo o malim, mikro i srednjim poduzećima da kod istraživanje i razvoj je po prirodi stvari na prvom mjestu jer oni moraju opstati na tržištu i zbog konkurencije i zbog toga i ulažu u takve stvari, međutim kad govorimo o javnom sektoru, javnim poduzećima, istraživanja su pokazala da je vrlo mali stupanj ulaganja istraživanja i razvoj jer oni svojim položajem na tržištu koje je često puta bez konkurencije, znači imaju monopol, nisu prinuđeni na takve stvari. I ovaj zakon u ovom djelu nadamo se da će polučiti rezultate međutim bez sustavnog pristupa što na kraju krajeva i u obrazloženju piše da Europska komisija to traži, javnog i privatnog sektora i znanstvenog sektora, neće se uspjeti postići pravi rezultati, pa vas molim u tom smjeru i samo komentar. Zahvaljujem kolega Žagar. Odgovor kolega Čuraj, izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem. Htio-ne htio, moram odgovoriti, kolega me zamolio na komentar. Da, vidjeli smo iz postotaka da nam je trenutno na razini poslovnih i javnih manje-više jednako su loši. Jedan i drugi su nula, ispod 0,5% ukupnog BDP-a, u odnosu na BDP, i da sigurni javni sektor uvijek ima i svoj teret koji mora podnijeti, pogotovo kad govorimo o nekim velikim tvrtkama koje sigurno imaju prostora da poboljšaju svoje poslovanje i naravno da racionaliziraju samim time i donesu neku dodanu vrijednost. Ja bise sjetio možda prošle ili pretprošle godine, u HEP-u je bila takva situacija da jedan njihov zaposlenik konkretno neću ga sad imenovati, ali mislim zapravo i mogu gospodin Krešimir …/Govornik se ne razumije./… dapače, zaslužuje svaku pohvalu da je inovacijom uštedio otprilike 5 milijuna godišnje HEP-u na proizvodnji toplinske energije, dakle u mjerenju određenih metoda mjerenja volumena vode. Apsolutno je to nešto što treba pohvaliti i što to treba poticati. mi znamo da je država jaka koliko je jak i njen privatni sektor i da je tu zapravo cilj di moramo gledati što više omogućiti našim poduzetnicima, klimu, razvoj, zapošljavanje i to je ono na čemu mora imati prioritet. A ovo apsolutno da, to ovisi o uprava, o pametnom upravljanu državnim poduzećima i to ne treba nikako zaboraviti, ali ići poticati ajmo prvo privatno pa onda javno. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru kolegi Čuraju. Slijedeća replika poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. lijepo gospodine predsjedavajući. Kolega Čuraj, nadam se da je to lapsus ili niste razumjeli, da se nadate da će trebati puno više od milijun i 200 000 kuna koji su navedeni. To su samo sredstva koja će služiti za vrednovanje prihvatljivosti projekata a sredstva iznose od 50 do 300 000 eura po projektu. Dakle, iznosi su puno veći koji će, jer milijun i 200 bi bilo bilo smiješna mala suma. Što veći iznos odnosno što više projekata vjerojatno što više posla i što veći iznos, to je bila moja intencija, možda sam se nespretno izrazio ali u pravilu, nadam se da će i to biti malo koliko ćemo imati prijava i koliko će to trebati odrađivati. Zahvaljujem na odgovoru kolegi Čuraju. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Dragica Roščić, izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Nacrt prijedloga zakona o državnoj potpori za istraživačke razvojne projekte u prvom čitanju. Klub HDZ-a će ovaj zakon podržati odnosno ovaj prijedlog u prvom čitanju odnosno sa veseljem iščekujem njegovu primjenu odnosno učinke. U razdoblju 2007.-2014. godine mjere poreznih olakšica bile su definirane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te na njemu utemeljenom pravilniku o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte. Taj zakon odnosno pravilnik imao je određene nedorečenosti te se ukazivalo na nužnost detaljnog propisivanja postupka i kriterija evaluacije projektnih prijedloga, provjera opravdanosti troškova također je uvidjelo se da je trebala biti detaljnija. Kod izmjena projekata isto je trebalo definirati na koji način je to moguće u odnosu na prijavu i 2015. te 2016. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pokušalo je to otkloniti iz određenih razloga do toga nije došlo. Nakon što smo pristupili u EU unutar tog pravnog okvira mjere potpora se uopće nisu mogle provoditi odnosno prestale su se provoditi od 1. siječnja 2015. godine. Slijedom obveza ulaskom u EU i važenjem uredbe 651/2014. godine točnije iz 17. lipnja 2014. godine mi ćemo također dodjeljivati potpore za projekte koji su bili prijavljeni odnosno za troškove koji su su nastali nakon njihove prijave u pisanom zahtjevu, prije nego što se počelo s radom na projektu ili djelatnosti. Ovim zakonom vjerujemo da će se pridonijeti cilju povećanja ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, da će se povećati broj poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te da će se povećati ono što je ključno suradnja poduzetnika sa znanstvenim organizacijama na istraživačko-razvojnim projektima. Predviđaju se mjere kao porezna olakšica za istraživačko-razvojne projekte te se može dodatno umanjiti osnovica poreza na dobit odnosno na dohodak za opravdane troškove, a za koje je dostavljena valjana dokumentacija u svrhu dokazivanja ostvarenja troška. Korisnici državne potpore ono što je bitno naglasiti su i mali i srednji i veliki poduzetnici i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit odnosno poreza na dohodak. Isto tako važno je naglasiti da sva ta istraživanja trebaju imati cilj buduće komercijalizacije konačnog proizvoda, usluge ili procesa. Ovaj zakon također će imati korist za poduzeća kako bi se razvijali novi proizvodi, usluge ili procesi. Očekujemo da će se povećati konkurentnost privatnog sektora u RH temeljem ulaganja u aktivnosti i istraživanja i razvoj te da će ovo pozitivno utjecati na izgled hrvatskih proizvoda i usluga. Također da će se povećati inovacijski kapaciteti i da će se ova znanja prelijevati i na druge sektore, znači potpora određenom poduzeću da će imati učinak i na ostala. Smatramo da su opći uvjeti svakako zadovoljavajući koji su propisani ovim zakonom kao što su da je poduzetnik ispunio obveze vezane uz plaćanje dospjelih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i smatramo da je uredu odredba da se neće poticati istraživanja u onim projektima koji su vezani za sektore poslovanje nekretninama, djelatnosti kockanja i klađenja, financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja te djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja te na veliko i malo. Ono što je ključno da će se poticati suradnja sa znanstveno-istraživačkim sektorom na način da se intenzitet potpore za industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj mogu uvećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje. Ukoliko se odnose na 10% prihvatljivih troškova imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja. Također maksimalni prag dodijeljene potpore koje poduzetnik može ostvariti moguće je povećati u slučaju ugovora s organizacijama za istraživanje i širenje znanja, ako se više od 50% troškova provodi na temelju ugovora znanja i patenata koji su kupljeni ili licencom pribavljeni od takvih organizacija. Ono što pohvaljujemo ovo ministarstvo da su preuzeli izradu ovog zakona u svibnju 2017. godine i da je ono za nekih nešto više od pola godine stiglo pred Hrvatski sabor u prvom prijedlogu. Stoga mogu još jednom na kraju ponoviti da će klub HDZ-a podržati ovaj zakon odnosno njegovo donošenje. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Roščić na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika GLAS-a, HSU-a poštovana kolegica Vesna Pusić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospođo ministrice i potpredsjednice Vlade sa suradnicima. Dakle ovo je puno važniji zakon nego što bi se dalo zaključiti po ovo malo rasprave jer govori o dvije stvari, ja bih rekla. Jedno je de facto način kako će se donekle vratiti državne potpore koje smo imali u razdoblju prije ulaska u EU u nacionalnu ekonomiju, dakle u tvrtke za koje se procijeni da su na neki način od inovativnog strateškog značaja za hrvatsko gospodarstvo. kada smo raspravljali upravo o toj temi prije ulaska u EU, jedna od primjedbi je bila da nećemo moći davati više potporu u skladu sa recimo našim ciljevima i strategijama, više nećemo moći davati potpore u gospodarstvu i baš tada smo govorili o ovoj mogućnosti dakle mogućnosti davanja potpora kroz recimo financiranje ili oblik načina podržavanja istraživanja i razvoja odnosno te vrste projekata. Misli se de facto na jednu vrstu inovativnosti u gospodarstvu. Druga stvar koja je važna je da ako ovo bude uspješno i ako se osmisli na neki uspješni način, naročito provedba da će nadamo se donijeti nešto više novca u područje znanosti, primijenjene znanosti, dakle istraživačke djelatnosti što je za Hrvatsku također vrlo važno jer znamo da smo tu u vrlo lošoj situaciji. Ono što me čudi moram reći u ovom zakonu je da je u potpunosti izbačeno Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ja razumijem pa i iz onog što je potpredsjednica Vlade ovdje govorila, da je čini se jedan od osnovnih razloga zato što se to ministarstvo nije po mišljenju Vlade pokazalo dobrim u tome, odnosno doraslim toj zadaći. Tu ne mislim nužno na razumijevanje gospodarske strane, dakle onog što bi gospodarski subjekti trebali. Ali ovdje ovim zakonom se predviđa da Ministarstvo gospodarstva ocjenjuje i znanstvenu kvalitetu istraživanja, da ocjenjuje da li je neki projekt neopravdano rascjepkan u više dijelova, a trebalo bi ga objediniti. Drugim riječima Ministarstvo gospodarstva se tu pojavljuje kao meritorno za ocjenjivanje znanstvene kvalitete i opravdanosti istraživačkih i razvojnih projekata. Bez ikakvog učešća Ministarstva znanosti, Nacionalne zaklade za znanost ili bilo koje institucije koja bi se tu spominjala koja bi za to na neki način bila meritorna, odnosno koja u strukturi, arhitekturi Hrvatske države da tako kažem je zadužena za to područje i za taj resor. To moram reći me zanima odgovor na to pitanje kako to i na koji način ćete riješiti to pitanje i na koji način i tko smatrate da bi u okviru Ministarstva gospodarstva trebao ocjenjivati znanstvenu opravdanost i utemeljenost pojedinih prijedloga istraživanja naročito obzirom da se ovdje spominju ne samo primijenjena, industrijska istraživanja. Spominju se i temeljna ili fundamentalna istraživanja. To mi se također čini neobičnim, jer u zakonu se govori o tome da posebni naglasak, mislim da se kaže da te vrste tvrtki čine 97 ili 98, vrlo veliki postotak ukupnog hrvatskog gospodarstva čine male i srednje tvrtke. Dakle u Hrvatskoj ja bih rekla jedva Ruđer Bošković eventualno radi fundamentalna istraživanja, da bi male i srednje tvrtke u Hrvatskoj radile fundamentalna istraživanja mi se čini nerealnim nerealnim ovdje navesti iako naravno sam za to da se ovaj instrument iskoristi, da se tvrtkama koje rade bilo kakva istraživanja, dakle koje se bave bilo kakvim projektima koji idu prema inovacijama, da im se osigura što veći pristup ovoj vrsti poticaja, odnosno ovoj vrsti da tako kažem subvencija. Može biti, to ne znam, a to će nam ministrica ja se nadam objasniti, da spominjanje fundamentalnih istraživanja je ovdje isključivo u funkciji da se otvori mogućnost da se maksimalni iznos osigura pojedinim tvrtkama kod kojih se može nazrijeti recimo nešto što bi ličilo na temeljna ili fundamentalna istraživanja. Ali ako je tome tako imam sljedeću primjedbu na koju ću doći kad ću govoriti o pojedinim člancima. U samom ovom prijedlogu se govori i to nije loše da se povremeno suočimo, da Hrvatska naravno vrlo loše stoji u financiranju istraživanja i razvoja. Peta najlošija u Europskoj uniji, dakle peta odozdola. Te podatke su već kolege spominjali pa neću u njih posebno ovdje ulaziti. zanimljivo je ono što se govori u samom tekstu obrazloženja o poslovnom intenzitetu u financiranju istraživanja i razvoja. Dakle, u Hrvatskoj je to 0,44% a europski prosjek je 11,3%. O čemu to govori? Po mom mišljenju vrlo jasno i vrlo očito o nedostatku jake industrije, jer istraživanje i razvoj na ovaj način na koji su definirani u ovom zakonu zahtijevaju jake tvrtke. I financijski i po ljudskim kapacitetima i u tom pogledu naravno je, mi imamo problem jer takvih tvrtki imamo vrlo malo koje na taj način mogu funkcionirati. Dakle zakon otvara de facto mogućnost državnih potpora unutar postojećih EU pravila koja zabranjuju državne potpore u okviru pravila vezanih na konkurentnost ali za inovacije istraživanje i razvoj ih dozvoljavaju dakle, na jedan, ajmo reći, zaobilazni način sasvim legitimno se to uvodi. Ono što je u ovom zakonu po mom mišljenju upitno je upravo to pitanje kriterija. Tko će to mjeriti, tko će to procjenjivati što je znanstveni i što je fundamentalni projekt, što je industrijska inovacija ili istraživanje. Ako govorimo o tome da je glavna svrha ovog zakona da zapravo na jedan zaobilazan način omogućimo, što sigurno je jedna od svrha tog zakona, da omogućimo financiranje odnosno subvencioniranje tvrtki naročito inovacija u tvrtkama, onda je u nekim svojim odredbama on previše rigidan. Doći ću na to recimo vezano na odredbe u članku 12. ovog zakona. Jedna točka koja se također spominje u zakonu, članak 8., a mislim da je od interesa, je potpore za studije izvedivosti. Dakle ako je moguće to prošvercati, dapače ali kako studije izvedivosti se mogu kvalificirati, tu naprosto molim za pojašnjenje, kako se mogu okvalificirati kao istraživanje i razvoj odnosno znanstveni projekti. Kupnja licenci, također potpada pod legitimne troškove definirane ovim zakonom. E sad, ako dakle zakonom hoćemo naprosto omogućiti subvencioniranje inovativnih tvrtki, kao kao što sam rekla je legitimno, i ako se iz tog razloga uvodi kategorija temeljnih ili fundamentalnih istraživanja za koja kao što se vidi iz zakona se predviđa mogućnost najveće subvencije u najvećem iznosu, onda mislim da je kontraproduktivno ono što se navodi u članku 12. a to je ako u nekom istraživanju industrijska i temeljna istraživanja zajednički čine više od 50%, onda se to klasificira kao industrijsko istraživanje dakle kao nešto što se kvalificira za nižu potporu. Da li je to zato što je to preuzeto iz europske regulative, ja u ovom času to ne znam, ili si mi to sami namećemo. Ako je preuzeto iz europske regulative, vjerojatno ne možemo puno, ali ako si sami namećemo, onda si nemojmo to sami nametati jer je već po mom mišljenju, senzacionalno da bilokoje poduzeće a kamoli male i srednje tvrtke provode temeljna ili fundamentalna istraživanja u bilokojem djeliću. Prema tome, ako u nekom projektu u poduzeću koje tvrtka naručuje ili sama radi, ima elemenata fundamentalnog istraživanja, a cilj nam je ovog zakona da zapravo omogućimo da se tvrtkama takvima pomogne, onda bi po mom mišljenju, tako gdje uopće postoje elementi fundamentalnog istraživanja se to moralo tretirati kao fundamentalno istraživanje ako nekim drugim propisom to nije zabranjeno iz bilokojeg razloga. Dakle tretirati kao fundamentalno istraživanje da bi si otvorili prostor ove vrste pomoći koja je svrha ovog cijelog zakona. U tom istom članku 12. stavku 8. mislim, utvrđuje se da je Ministarstvo gospodarstva ono koje ocjenjuje opravdanost strukture projekta, dakle ono što sam govorila, odvajanje ili ne odvajanje, to bez bilokakve konzultacije, bilokakvog spominjanja, bilokakvih znanstvenih institucija, to mi se čini nerealnim i čini mi se neopravdanim. Neću govoriti o svim formulama koje se ovdje navode kako se izračunavaju potpore itd. Nešto što se navodi u posljednjem članku, samo ću ovdje spomenuti, to su situacije u kojima se potpore, dakle u članku 20., moraju vraćati. I navodi se da se potpora mora vraćati, ne znam, ako se prekrše pravila, ugovor, to sve je jasno i konačno, potpora se vraća kada naloži Europska komisija. To mislim, i mi ćemo u tom smislu dati amandman, to mislim da je potpuno neprihvatljivo zbog toga što odgovornost da se nešto kvalificira po europskim kriterijima za ovu ovu vrstu potpora, mora na sebe preuzeti ministarstvo. Zamislite da ste vi tvrtka kojoj ministarstvo kaže projekt vam je dobar, imate potporu, možete to raditi, vi to radite, napravite projekt i onda kaže e sad sorry, morate vratiti, rekli iz Europe da morate vratiti. To mislim da nije praksa na koju možemo pristati. Ministarstvo za to je odgovorno. Dakle, ako ministarstvo kaže projekt je dobar i dobijete potporu, a poslije se pokaže da to nije tako, onda nek' ministarstvo vrati novce, nek država vrati novce. Ne može se na tvrtke prebaciti taj rizik da oni bez obzira što dobiju sva odobrenja od države, na kraju vraćati novce. Hvala Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice Pusić, slažem se sa vama u ovom dijelu gdje ste isticali važnost i Ministarstva znanosti u kreiranju i budućnosti cijelog ovog projekta. Ono što nije do kraja rečeno, ostalo je nedorečeno kao što je ministrica danas nekoliko puta rekla da je primijećeno određene nedorečenosti i u postupku i u kontroli postupaka. Bilo bi možda dobro da su navedene koje su to nedorečenosti, da vidimo što je to što je išlo potpuno krivo. I da li ovo rješenje onda ispravlja ispravlja te nedorečenosti. Na kraju mi nismo shvatili o kojim se nedorečenostima radi kad su u pitanju znanstvenici koji trebaju sudjelovati mislim u ocjeni ovih projekata koji su pred nama. Ta suradnja ni izradi ovog zakona nije bila dobra, a stalno ističemo da je cilj i ovog zakona povećati suradnju znanstvenog i poslovnog sektora. Vidi se po tome što sam prethodno istaknuo da se uopće nije vodilo računa da imamo Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije koji ima cijeli jedan cilj posvećen upravo povećavanju ulaganja s privatnog sektora u istraživanje i razvoj. Zahvaljujem poštovanom kolegi Jovanoviću. Odgovor kolegica Pusić, izvolite. **Pusić, Vesna (GLAS)** Hvala lijepa. Hvala kolega Jovanović. Naime, ovo što ste spomenuli ja sam isto imala zapisano, pa nisam o tome na kraju govorila, a to je ta kritika dosadašnja, odnosno onog stanja do 2014. da je tu bilo određenih nedorečenosti. Ja pretpostavljam da je bilo i ne bi to dovodila u pitanje, ali onda ne treba to ponavljati. Jer ovdje ima također tu nedorečenosti. Dakle, da Ministarstvo gospodarstva prepoznaje male i srednje i bilo kakve druge firme i poduzetnike koji idu u inovacije bez daljnjega. Ali nema nikakvog kriterija na temelju kojeg neke kvalifikacije, nečeg bilo šta, neka institucija koja je kvalificirana da procjenjuje da li je jedan projekt znanstven ili nije, da li funkcionira ili ne, da li je fundamentalan ili je šta ja inovativan, industrijski, bilo koja primijenjen, bilo koja kategorija. Dakle, tu pogrešku onda i možda efikasnije da to bude kod vas, nego da bude u Ministarstvu znanosti. Ja sve to mogu dozvoliti, ali nemojte onda da taj zakon ponovno bude nedorečen zato što se de facto arbitrarno bez kvalificirane institucije ili barem se ona tu ne spominje procjenjuje znanstvene projekte. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Pusić na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Sokol, izvolite. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo budući da sam i sam bio u Ministarstvu znanosti u procesu kad se izrađivala prva verzija ovog zakona zakona mogao bih neke stvari reći o tome. Prvo što se suradnje tiče ispada kao da Ministarstvo znanosti i Ministarstvo gospodarstva nemaju nikakve veze jedno s drugim što nije tako. Znači, osobno smo državni tajnik Glunčić i ja bili u radnoj skupini zajedno sa dužnosnicima iz Ministarstva gospodarstva koje je izrađivalo ovaj zakon, tako su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo gospodarstva itekako surađivali, sudjelovali i razmjenjivali iskustva pogotovo iskustva koja je Ministarstvo znanosti imalo u provođenju mjere one prve koja je bila na snazi do 2014. Čisto da ne ispadne da je sad Ministarstvo znanosti potpuno tu isključeno i vjerujem da ćemo i dalje nastaviti surađivati i kod izrade podzakonskih akata i dalje. Što se tiče problema u samoj provedbi bivše mjere. Znači neki od problema koji su se pojavili su bili vezani uz to da evaluatori vrlo često nisu na pravi način koji se zahtijeva u upravnom postupku obrazlagali svoje ocjene. I neke od tih odluka, neću govoriti o pojedinačnima, jer mislim da su ti postupci u tijeku su se i vraćali sa suda upravo iz tog razloga. Znači to je recimo bila jedna od stvari, jedan od problema koji su se pokazali u provođenju prethodne mjere s tim da, ali ono što je bio generalni problem zato što prethodna mjera nije mogla opstati jer nije bila usklađena na pravi način sa Uredbom o skupnom izuzeću EU, nisu bili dovoljno jasno precizirani uvjeti itd. Što se tiče ovog povrata Europskoj komisiji. Znači mi tu nemamo puno izbora. Znači europsko pravo je jasno. Znači Europska komisija nadzire da li se državne potpore u državama članicama daju u skladu sa pravom EU ili nisu. I ako Europska komisija utvrdi da je neka potpora bila nezakonita, ona se mora vratiti. I tu ne možemo mi odstupati od prava EU kojoj je u tom smislu nadređeno hrvatskom pravu. Druga je stvar što onda korisnik koji je možda pretrpio neku štetu zbog odluke ministarstva bi imalo pravo na neke druge pravne lijekove i pravne puteve protiv Republike Hrvatske ako bi se tako nešto dogodilo, ali to je onda posebna tema. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Sokolu. Odgovor kolegica Pusić, izvolite. **Pusić, Vesna (GLAS)** Hvala vam lijepa. Ja ne znam kolega tko je surađivao u izradi ovog zakona i da li je Ministarstvo znanosti, obrazovanja surađivalo, ali ako je surađivalo to se zbilja ne vidi zbog toga što Ministarstva znanosti, obrazovanja tu nigdje nema i kriterija za to što je znanstveni projekt ili institucije koje će procjenjivati da li je neki projekt znanstven nema. A po mom saznanju ni ministrica znanosti i obrazovanja nema pojma o tome, dakle što se ovog zakona tiče. A što se tiče toga da mi nemamo šta puno reći oko pravila EU. Ona institucija, a to će sada biti Ministarstvo gospodarstva koja nadzire i vodi taj projekt u Hrvatskoj je dužna ocijenit, procijenit, angažirat nekog, definirat tko će to bit, procijenit da li je neki projekt u skladu sa svim europskim pravilima. Pa neće to kandidat procjenjivati. To mora procjenjivati domaća hrvatska institucija koja to nadzire. I kad ona jedanput kaže o.k. onda je to o.k. I ako je krivo rekla, ako je krivo procijenila, onda je ona odgovorna. Pa ne valjda čovjek koji je od te institucije dobio o.k. da radi u skladu sa europskim pravilima, je ta institucija dužna da provodi ovaj zakon i europska pravila koja važe automatski u Hrvatskoj. Nemojte mahat glavom jer je tome baš tako. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Pusić na odgovoru. Imamo u ime predlagatelja poštovana potpredsjednica Vlade gospođa Martina Dalić, izvolite. Hvala lijepo. Htjela sam ustvari malo pojasniti pitanje vrednovanja ocjene izbora i načina na koji će se prepoznavati, da li je neki predloženi projekt, znanstveno istraživački, inovativan i tome slično. Smisao je ovoga zakona, u stvari upravo jednim dijelom i u srži ove rasprave, zato jer je smisao, stvoriti poticajan okvir za znanstveno istraživačko i inovativnu djelatnost u gospodarstvu. Ona može biti raznovrsna, raznolika i u nekim segmentima, ja se s vama u potpunosti slažem u gospodarstvu govoriti o fundamentalnim istraživanjima, ja se s vama u potpunosti slažem, to bi stvarno bilo jedno malo pravo čudo, posebno u gospodarstvu, kao što je naše. Ali, ono što je u stvari smisao ovoga zakona, nije znanstvena rigoroznost u procijeni inovativnosti i znanstveno istraživačkoga doprinosa, nego je ustvari potpora u aktivnostima koje imaju, ako mogu tako reći, kakav takav istraživački inovativan karakter. I to je ja mislim jedan od najvazalnijih razloga, zbog čega je sam ovaj zakon, u smislu neke resorne nadležnosti prenesen u gospodarstvu. Kako je zamišljeno da se taj postupak provodi. Zamišljeno je tako, da poduzetnici podnose svoju prijavu u Ministarstvo gospodarstva, što znači da daju opis i to će se propisati pravilnikom. Što znači da trebaju dati opis svoga projekta, rezultate i nekakvu strukturu i na način kako će tim pravilnikom biti uređeno zajedno sa procjenom troškova. Ta će se dokumentacija dati vanjskim evakuatorima, koji će se birati iz baze vanjskih evakuatora koji postoje u Ministarstvu znanosti isto tako i iz baze vanjskih evakuatora, koja je izgrađena i tijekom provedba ili projekta u Ministarstvu gospodarstva i u HAMAG BICRO, dakle ideja je i neće, i niti bi to bilo logično misliti da bi ministarstvo moglo procjenjivati, postoji li u predloženom projektu inovativni ili ikakav istraživački, ili znanstveno istraživački doprinos. Kao što sam spominjala u procjeni projekata koji su dobili taj poziv još uvijek traje i koji dobivaju i koji kandidiraju za financiranje iz IRI programa, bilo je svakojakih iskustava. Bilo je iskustava gdje su ljudi vrlo rigidno, jedan odbor evakuatora tu nema nikakvog znanstvenog istraživačkog doprinosa, drugi je rekao, kad bi to pogledao mi bismo to propustili. Dakle, ta je procjena u svakom slučaju i evaluacija subjektivna i sigurno će biti različitih rezultata. Međutim, ono što je bitno, i ono što je ustvari temeljna razlika u odnosu na sistem koji smo imali do do 2014. jest da će se potpora odobravati temeljem prihvatljivih troškova. Dakle, u ovoj prijavi projekta, poduzetnici će morati identificirati svoje troškove, za koje smatraju da će nastati zbog provođenje ove aktivnosti, evakuatori će to pogledati, procijeniti i reći ok, a u tijekom ovog trogodišnjeg razvoja, potpora će se odobravati ex post. Nakon što na kraju godine, podnesu dokaze o činjenicama prihvatljivim troškovima ako ti prihvatljivi troškovi budu odstupali od onoga što je planirano više od 30% ponovno će se uključiti vanjski evakuatori. smisao je dvojak, da sistem bude orijentiran na gospodarstvo i na poticanje, kakvog takvog znanstveno istraživače inovativne aktivnosti u gospodarstvu, a da sa druge strane bude dokaziva, da su ti troškovi stvarno učinjeni, čime se u biti minimizira bilo kakva mogućnost povratka te potpore. Jer, radi se o aktivnosti koja nije deterministička, dokazi su ovdje, troškovi su učinjeni, ako istraživanje nije uspjelo, to svakako nije razlog, za bilo kakvo vraćanje sredstava. Tako da ovaj sustav o kojem govorim biti će opisan pravilnikom, a smisao je u stvari, da se to što prije stavi u funkciju i da se stvori jedan okvir, koji će i ono što istraživačkog projekata u gospodarstvu ima dodatno potaknuti i da se stvori okruženje u kojem će se možda i neki drugi poduzetnici odlučiti za to. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan Imamo jednu repliku, poštovana kolegica Vesna Pusić. Izvolite. **Pusić, Vesna (GLAS)** Hvala lijepo. Gospođo ministrice, ovo što ste rekli, meni se čini racionalnim, imajući iskustva sa evakuatorima i iz akademskog miljea i naravno činjenicom da je to uvijek i djelomično subjektivno, moja sugestija bi bila, da bez obzira jel se to određuje pravilnikom ili ćete to unijeti u zakon, da se ta lista evakuatora bude javna. Dakle, da ljudi znaju tko su ti evakuatori koji se koriste. Hvala Imajući ovako na prvu, čini mi se to jako dobro idejom. Ono što ne znam, ja sada osobno, da li je to sukladno sustavu, odnosno, da li to onda otvara pitanje, da oni koji podnose projektne prijave, znaju tko će im ocjenjivati, pa onda mogu na te ljude vršiti neki utjecaj. Dakle, to ne znam, to će kolege sagledati, ali ovako na prvu, kao ideja mi se čini jako dobrim, ali kolege će sagledati, je li to ustvari moguće u kontekstu cijeloga procesa. Zahvaljujem na odgovoru, poštovanoj ministrici gospođi Dalić. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Dio sam već iznio i u replikama, ono što je govorila kolegica Pusić također apsolutno podržava, tako da onda taj dio neću se ni osvrtati. Mi iz kluba SDP-a ćemo podržati ovo prvo čitanje. Smatramo da je dobro da se napokon nakon više od tri godine od kada problem postoji rješavaju državne potpore za znanost i inovacije, da se podižu limiti za potpore i očekujemo da to zaista da i rezultate. Udio hrvatskog BDP-a od 0,85% namijenjen aktivnostima za istraživanje i razvoj daleko je niži od prosjeka zemalja članica EU, čuli smo to danas i nekoliko puta, koji trenutačno iznosi negdje oko 2,3 %. Nadalje, suprotno trendovima u najrazvijenijim državama EU većina tih sredstava 55% su u Hrvatskoj javni izdaci. Dio toga velikim dijelom dolazi zbog strukture hrvatskog gospodarstva u kojem preko 90% svih poduzeća su mikro poduzeća koja u prosjeku imaju 1,9 zaposlenika. Stoga je jasno da takva struktura predstavlja vrlo ograničen potencijal za inovacije i ulaganja u istraživanje i razvoj. Mi znamo da Europa ima Strategiju pametnog, održivog i uključivog rasta i da su ključne konkurentske prednosti danas svakog poduzeća inovacije poduzetništvo i znanje odnosno intelektualni kapital. Premda je prosječno inovacijski indeks u Hrvatskoj od 2007. kada je iznosio 0,26 narastao do 0,30 prethodnih godina Hrvatska i dalje spada u skupinu zemalja umjerenih inovatora sa ispodprosječnim rezultatima i zaostaje za Mađarskom ili npr. Slovenijom gdje je to čak gotovo dvostruko veći 0,60. Drugo, ako pogledamo izvješće Europskog patentnog ureda za 2016. godinu kada smo imali situaciju da je bila svojevrsna rekordna godina dakle te godine je bilo 96000 patenata što je bio porast od 40% u odnosu na 2015. godinu. Istovremeno u Hrvatskoj nemamo takve trendove, dakle Hrvatska ima 3,2 patenta na milijun stanovnika i tek je 41. od 48 od rangiranih zemalja. Sličan nizak rejting Hrvatska zauzima i prema drugim kriterijima pa tako prema apsolutnom broju prijavljenih patenata 2016. godine Hrvatska je bila na 26. mjestu od 28 zemalja članica EU odnosno na 31. mjestu od 38 zemalja članica Europskog patentnog ureda. Prema tome, sve to pokazuje da je u Hrvatskoj problem inovativnosti veliki problem i da treba podržati sve inicijative koje idu u smjeru većeg ulaganja u istraživanje i razvoj jer će to onda značiti i veću konkurentnu prednost hrvatskih poduzeća. Ono što danas također možemo reći što je na tragu ovoga o čemu sam do sada govorio, a istaknuto je i u prijedlogu ovog zakona, dakle potreba bolje suradnje poslovnog i znanstvenog sektora. Naime, tu već u startu imamo veliki problem naši doktori znanosti u pravilu po završetku svojih doktorata koji izrađuju na sveučilištu, a ne u gospodarstvu odlaze ostaju na sveučilištu u gospodarstvu ih ima svega 15%. primjera radi u Americi u gospodarstvu je čak 75% doktora znanosti aktivno uključeno u Europi je to 50% i to je jedan od ključeva i boljeg uspjeha i hrvatske znanosti ali i hrvatskog gospodarstva, a onda i rasta BDP-a pa će biti više novaca i za akademsku zajednicu. Prema tome, da bi se intenzivirala ta suradnja i znanosti i gospodarstva potrebni su razni poticaji u gospodarstvu, ali i u javnom sektoru kako bi se i doktori znanosti što je više i moguće uključili u razvoj razvoj svojih karijera u gospodarstvu. I ovaj zakon ide u tom smjeru pa ga mi stoga i podržavamo. Nekoliko pitanja još koja su ostala nedorečena, dakle vjerojatno bi sada trebalo staviti ili nije potrebno izvan snage članak 111. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, inače u članku 4. ovog prijedloga mislim da nisu baš dobro definirani projekti, možda bi trebalo još jedanput pročitat kako je to bilo u članku 111. pa napraviti nekakvu kombinaciju kako bi definicija projekata i vrsta projekata bile bolje i kvalitetnije definirane u ovom zakonskom prijedlogu. U članku 10. definiraju se tehničari i pomoćno osoblje, ali se uopće ne definiraju istraživači što nije logično obzirom da će biti nositelji posla i najveći trošak osoblja. Malo prije ministrica i potpredsjednica Vlade je ipak pojasnila jedno od pitanja koje sam ovdje ja sebi naveo, dakle nejasno je bilo tko će evaluirati prijave tko će biti u to uključen ali dobili smo sada objašnjenje. Zato je i vrlo važno kako će izgledati podzakonski akti i bitno je da u tome sudjeluje zaista na kvalitetan način i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. podržavamo ovaj zakonski prijedlog, tekst još uvijek nije u potpunosti dorečen, obzirom da su brojne manjkavosti koje su razlog ovakvog teksta bile vezane uz nedorečenosti starog zakonskog teksta pa pozivamo da se u ovom periodu do drugog čitanja isprave sve te nedorečenosti. sve te nedorečenosti. Ono što bih stvarno htio skrenuti pažnju da treba naći načina da se spriječi zlouporabe zbog kojih je i USKOK morao istraživati neke potpore koje su se dodjeljivale u periodu od 2000. do 2011., a znam i slučajeve da su banke svoje modele kreditiranja proglašavali inovativnim proizvodima i za to dobivale porezne olakšice, a definitivno se nije radilo istraživačko razvojni projekti. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Željku Jovanoviću na ovoj raspravi. Replika, poštovani kolega Tomislav Sokol. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Jovanović samo bi se na dvije stvari referirao, prvo što se tiče pojmova. Pojmovi su usklađeni i preuzeti u najvećoj mjeri iz uredbe 651/2014 o skupnom izuzeću i ti pojmovi su možda ne odgovaraju nekad najbolje našoj terminologiji, ali njih se uglavnom nije moglo izbjeć, zato što ovo predstavlja državnu potporu koja je izuzeta od one opće zabrane predviđene ugovorom o funkcioniranju EU zato se možda neki pojmovi poput istraživačke institucije itd. čine malo nezgrapnim. Znači to je taj dio. Što se tiče ovih financijskih usluga, dobro je da ste njih spomenuli jer to je upravo jedan od prednosti ovog novog zakona, a to je ta što su one ovaj put takve usluge izričito isključene, ne znam jeste li vidjeli tu odredbu ali baš zbog tih iskustava i određenih zloporaba koje su bile je sada taj dio puno preciznije definiran da se takve stvari ne bi događale dalje. Zahvaljujem kolegi Sokolu. Odgovor kolega Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Da, slažem se kolega Sokol da kod nas nerijetko budemo izgubljeni u prijevodu pa se izgubi neko značenje. Zato i uz sve ove ograde koje moramo imati zbog prijevoda, možda je dobro sačuvati i ono neko naše iskustvo koje smo imali u starom tekstu, a namjerno sam spomenuo ove nepravilnosti zato što je bilo dobro da je u u uvodnom dijelu obrazloženja ovog teksta bilo navedeno i konkretno i koje su sve nedorečenosti i nedosljednosti bile kako bi onda mogli pratiti da li će ovaj tekst koji je pred nama biti učinkovitiji u rješavanju tih nedorečenosti, a ne da i on sam bude nedorečen. Zahvaljujem kolegi Jovanoviću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Poštovani kolega Tomislav Sokol, izvolite. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo dosta toga je već rečeno, tako da ja ću se truditi ne ponavljati, ali prije bih se nadovezao na jednu stvar vezano uz Europsku komisiju. članak 108. Ugovora o funkcioniranju EU jasno navodi i propisuje i tu nema država nikakvu ulogu da može ovako ili onako, da će se, da je Europska komisija ta koja nadzire jesu li državne potpore u skladu sa pravom EU ili nisu. Znači to je nedvojbeno tako i da ako se utvrdi da je takva potpora protivna pravu EU da će ta potpora biti ukinuta. Pravne posljedice ukidanja se znaju. Znači, ono što je dobiveno se mora vratiti. Znači, sve pravne posljedice neke radnje koja se utvrdila nezakonitom i koja je ukinuta moraju biti poništene. Druga je stvar što onda bi taj poduzetnik u tom hipotetskom slučaju mogao tužiti državu za odštetu zbog toga što je, zbog legitimnih očekivanja troškova i štete koju je pretrpio itd. itd. Ali tu definitivno nema nikakvog prostora za odstupanje, tu su stvari jasne. E sad, ja bih se malo vratio na ovu prijašnju državnu potporu, ovu prijašnju mjeru koja je postojala i uz sve probleme koji su tu postojali, neke smo od njih spominjali vezano uz Upravni sud. Vi ste spomenuli DORH itd. Ali ja bih se koncentrirao ne neka njihove pozitivne momente. Tako je Ekonomski institut još 2011. proveo jedno istraživanje korisnika poticaja s ciljem ocjene načela dodatnog učinka koje je obuhvatilo 43 tvrtke, a utvrđeno je između ostalog sljedeće. Većina korisnika, čak 86% ocijenilo je da je mjera važna za aktivnost, istraživanje i razvoj u njihovom poduzeću. Dalje, na temelju izravnog pitanja kolika bi bila ulaganja u istraživanje i razvoj kad ne bi bilo mjere korisnici su procijenili da bi taj iznos bio 76% postojećih ulaganja u istraživanje i razvoj. Dalje, većina korisnika je navela da je to najvažnija mjera promocija inventivnih inovativnih aktivnosti u Hrvatskoj prema ukupnom obujmu novčanih sredstava za što postoje statistički pokazatelji. I rezultati su pokazali da na svaku kunu izgubljenog poreznog prihoda prosječno dolazi do dodatnog ulaganja u istraživanje i razvoj od 19 lipa. Naravno korisnici su tada imali i određene primjedbe. Znači, ono što su najviše prigovorili, što su tražili je prekomplicirana procedura, pa su tražili pojednostavljenje, bolju koordinaciju između Ministarstva znanosti i Ministarstva financija. To je ovo što je spomenuto, Ministarstvo financija kao nadzorna institucija pogotovo u dijelu državnih potpora, izradu vodiča za korisnike, uvođenje razlike između različitih vrsta vrsta projekata i pogotovo između velikih i malih poduzetnika i produženje razdoblja u kojem se može prenijeti gubitak. Znači i ta prva mjera je imala pozitivne efekte. Korisnici su to prepoznali, ali isto tako su se pojavile neke stvari koje je trebalo poboljšati. Dao bih samo par statističkih pokazatelja vezanih uz provedbu mjera u 2014. Znači to je zadnja godina kad je ta mjera, kad su se nove potpore odobravale. Znači iznos projekata za koje je ostvarena potpora iznosio je čak 618 milijuna kuna i bilo je 105 korisnika. Ukupni iznos ostvarene porezne olakšice je bio 124 milijuna kuna i od toga su mikro poduzeća bila 38% korisnika, a mala poduzeća 30%. Znači vidimo da su većina korisnika upravo bila mala i srednja poduzeća, tako da ne možemo reći da ipak nije imalo nikakvog učinka. Sad možemo raspravljati bi li neka druga mjera, možda grantovi za start upove bili efikasniji za malo poduzeća od porezne olakšice po samoj prirodi stvari. Ali činjenica da ova potpora je imala učinka i na male i srednje poduzetnike. Druga je stvar što su po prirodi stvari veliki poduzetnici, mada je najmanji broj korisnika spada u tu kategoriju opet pokupilo najviše. Ali to je jednostavno jer su njihovi resursi najveći i jednostavno imaju najviše mogućnost ulagati u to. Znači, najveća im je porezna osnovica, pa se ona naravno najviše može i umanjiti. Dalje bih istaknuo istraživanje Deloittea za 2014. koji je istaknuo da je većina tvrtki svjesna postojećih poreznih olakšica za istraživanje i razvoj, ali im je još njihova primjena rizična. Smatra birokraciju za ostvarivanje i poticaj poreznih olakšica kompliciranom i kao čimbenik koji će u najvećoj mjeri utjecati na povećavanje ulaganja u istraživanje i razvoj u nadolazećim godinama izdvojilo je dostupnost više tipova poticaja. Znači ne samo ova mjera, nego da se ona kombinira sa više njih. Znači, ono što se opet pojavljuje kao nekakva recoring time je upravo to, ta kompliciranost procedure. I to je ono što se i ovim zakonom nadam se poboljšati. Ja bih naveo sada neke prednosti za korisnike od kojih je više njih navedeno ovog zakona, ali koje bih ovim putem još dodatno istaknuo. Znači, prvo jasnije i detaljnije propisana pravila prijave evaluacije i ostvarivanja prava na potporu. Znači sama procedura i evaluacija itd. se po prirodi stvari ne može detaljno propisivati zakonom, to nije zakonska materija ali je za to predviđen pravilnik. I koliko ja znam mislim da je to dobro osmišljeno i da će to dobro funkcionirati. Drugo, predviđene su javno objavljene upute za prijavitelje koji daju detaljne naputke o način prijave, pojašnjenje pojmova itd. itd. Znači kao dio sveukupne mjere koji će dalje biti onda različan. Davatelj potpore određuje ukupni iznos potpore što korisnici prije nisu znali dok nisu izdana rješenja Porezne uprave. Jasno propisani koraci provjere inicijalne prihvatljivosti projekta i troškova na godišnjoj razini. Ukoliko prijavitelj koristi druge mjere potpore, davatelj potpore uračunava iskorištenost, odnosno iznose preostale za korištenje do maksimalnog iznosa sukladno uredbi, opće skupnom izuzeću. To je Uredba 651/2014. Znači svakako je za prijavitelje više projekata postupak brži i jednostavniji, jer u aplikaciji za prijavu nije potrebno unositi podatke o tvrtki, dio prateće dokumentacije. ovdje govorim o svim ovim stvarima koje će biti uključene kako u zakon, tako u koliko imam informacija i u podzakonske akte. Također je bitno da su povećani ukupni iznosi za koje se umanjuje osnovica poreza na dobit za opravdane troškove, znači povećane u odnosu na prije. I ako usporedimo sa drugim državama mislim da tu idemo dosta dalje i dosta više u korist samih korisnika, nego u mnogim drugim državama EU. E sad, koje su prednosti za davatelja potpore? Znači definirane ciljeve, mjere. Znači indikatori koji će biti propisani pravilnikom, jasno definirani kriteriji koje projekt mora zadovoljiti da se može smatrati istraživačko razvojnim projektom. Znači, radi se o istraživanju koje mora biti novo, kreativno, neizvjesno, sistematično i prenosivo. E sad, naravno da te definicije nikad nisu savršene. Znači i da će se u praksi morati, ono od …/Govornik se ne razumije./… ocjenjivati je li nešto doista predstavlja projekt koji može konkurirati za ovo ili ne. To je po prirodi stvari tako, ali ovaj je zakon svakako korak naprijed u odnosu na pravnu regulativu koja je bila prije, a pogotovo u ovom dijelu koji se tiče ovih eksperimentalnih istraživanja koja treba rezultirati prototipom. Jer upravo ono što je svrha ovoga zakona je da se nadiđe ona famozna „dolina smrti“, gdje uvijek između temeljnog istraživanja i razvoja odnosno početnog istraživanja i razvoja proizvoda uvijek imamo onu rupu gdje je zapravo teško pronaći financiranje i dati financijski poticaj kako bi se taj projekt mogao komercijalizirati. I zato je bitno da su ti pojmovi i ti koraci i razne vrste istraživanja jasno definirane kako bi se onda moglo zapravo pratiti proizvod od njegovog začetka ili ideje o njemu, od začetka ideje o njemu, pa sve to prototipa. Dalje znači ono što bih posebno istaknuo osim definiranih maksimalnih iznosa potpore i to po svim osnovama, znači da se ne bi moglo previše toga kumulirati, je da su isključeni projekti čiji su troškovi povezani sa budućim prihodima u sektorima poslovanja nekretninama, djelatnostima kockanja i klađenja, financijskih djelatnosti, djelatnosti osiguranja. Znači to su upravo ove stvari koje su izričito isključene, oko kojih je prije bilo problema i oko kojih postoji nekakav konsenzus da nisu, ne bi trebale biti obuhvaćene ovim propisima. I ono što je bitno, da zakon njih ovdje izričito zapravo I na kraju bih naveo isto tako, znači ono što je posebno bitno, a to je usklađenost sa relevantnim europskim propisima, jer upravo zbog toga ona mjera od prije nije mogla biti nastavljena. zapravo, da je vjerojatno previše vremena prošlo do izrade ovog prijedloga zakona iz više razloga u koje sad ne bih ulazio, problema međusektorske i koordinacije među ministarstvima. Ali drago mi je da evo sad imamo ovu konačnu verziju. Što se tiče samog odnosa Ministarstva znanosti i Ministarstva gospodarstva, znači odluka da Ministarstvo gospodarstva preuzme ovaj dio je donesen prije, znači u vrijeme bivšeg ministra i tad je određena radna skupina u koju su imenovani između ostalog i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja. Znači kako na dužnosničkoj razini, tako i na službeničkoj razini. Znači kolegice iz Uprave za znanost i tehnologiju su sudjelovale u tome i tu nije bila nikakva tajna. Mislim i svi ti dokumenti su naravno svima dostupni i svatko je mogao to promijeniti ako je htio iz bilo kojeg razloga, tako da tu su stvari bile potpuno jasne. Na kraju bih samo istaknuo da je ovaj zakon svakako korak naprijed, ali mislim da bi isto tako i znam da smo imali rasprave u samoj proceduri izrade nacrta i nekih drugih mjera za poticanje, da ne bude samo porezna olakšica jedina mjera za stimuliranje i istraživanje razvoja, nego i neke druge stvari. Primjerice grantovi su zasigurno nešto što je povoljnije za nekakve male firme koje su tek krenule, start upove koje nemaju još poreznu osnovicu od koje biste zapravo odbijali porez, nego da im se da direktni poticaj u smislu da mogu pokrenuti nekakvo istraživanje. Pa evo na tragu toga i onih rasprava koje smo imali prije, evo nadam se da ćete i to uvažiti možda ne u ovom zakonu, nego u nekom **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Sokolu na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku. Poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite. Hvala vam lijepa. Jedna relevantna stvar koju ste rekli kolega, a sa kojom se bitno ne slažem i mislim da je potpuno netočna. Odnosi se na to da oni koji dobivaju potporu ako kaže Europska komisija ju moraju vratiti. Nema sumnje da ako Komisija kaže da treba potporu vratiti, da je treba vratiti. Pitanje je samo tko ju treba vratiti? Jedna od glavnih, glavnih problema hrvatskog zakonodavstva je da ne daje pravnu sigurnost. Imamo previše arbitrarnih zakona, previše odredbi koje zapravo stavljaju ljude u poziciju pravne nesigurnosti. I ako vama ministarstvo kaže da je o.k., ako vama evaluator kaže da je o.k. i vi recimo dobijete potporu od 300000 eura, to je šta ja znam 2 i pol milijuna kuna. Za jednu malu ili srednju tvrtku, ako to mora vratiti je to smrt, a nitko joj nije rekao da je to pogrešno. Prema tome, umjesto da se kaže ovo kada povrat potpore naloži Europska komisija može se recimo uvesti točka koja bi rekla: „Kada davatelj potpore utvrdi da se sredstva potpore koriste suprotno EU pravilima.“ I onda imamo jasno definirano da ministarstvo definitivno intervenira ne samo kad je nešto u suprotnosti sa ovim zakonom, nego i EU pravilima, jer ministarstvo je to koje može imati uvid u EU pravila. Gdje će čovjek koji proizvodi možda fenomenalne ispušne lonce i fenomenalnu inovaciju osmisli znati je li to u suprotnosti ili nije. Zato i imamo državna tijela. Zahvaljujem na replici. Odgovor poštovani kolega Soko, izvolite. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Pa gospodine potpredsjedniče, mislim shvaćam što želite reći, ali postoje neke pravne procedure i pravna pravila koja su vrlo precizni. Prvo što se tiče ministarstva i tko utvrđuje, tko ne utvrđuje. Znači europski propisi o državnim potporama kako ugovor, tako i uredba su izravno primjenjivi. Naravno da ih ministarstvo mora primjenjivati po definiciji. Znači, oni su izravno primjenjivi, pojedinac se na njih uvijek može pozvati pred sudom bilo kojim kako države članice, tako pred Europskim sudom. Samo je pojedincu ovdje praktički nemoguće doći izravno pred sud Europske unije u Luxembourgu, pa se može pozvati pred nacionalnim sudom. Što se tiče pravne sigurnosti legitimnih očekivanja točno, postoji to načelo. To je jedno od ustavnih načela, sud Europske unije ga je priznao i iz tog razloga naravno da korisnik potpore može podnijeti tužbu protiv države za naknadu štete. I taj dio je potpuno nedvojben. Znači tu nema nikakvih dilema, ali ne možete vi potporu koju ste dobili od države ne vratiti ako je ona nezakonita. Shvaćate? Znači jednostavno o tome se radi. Molim nemojte mi upadati u riječ, ja vama stvarno nisam upadao. Tako da tu u praksi je i u Europskoj uniji sve jasno. Kažem za povredu načela pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja uvijek možete, uvijek se može tužiti državu za naknadu štete i onda procijeniti i onda će nacionalni nadležni sudovi donijeti odluku o tome. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Sokolu na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina Mi smo svjesni kao država da nam je zapravo ulaganje u istraživanje i razvoj rak rana naše ekonomije, našeg društva. Svjesni smo i činjenice da 0,85% BDP-a koje nas zapravo stavlja na ono neću reći dno, ali onaj posljednji dio ljestvice kada se kompariramo sa ostalim europskim zemljama je zaista zvono za uzbunu, alarm. Jer dok se druge najrazvijenije države svijeta zapravo natječu u tome tko će više ulagati u istraživanje, u razvoj mi tu baš i nismo bili svijetli primjer odnosno nismo shvaćali zašto je to važno. I iznimno je bitno, znači da kroz ove potpore država na neki način ohrabri što trenutne firme, ali i nove ulagače, da zapravo ulažu više u istraživanje i razvoj, jer sva istraživanja zapravo pokazuju da negdje oko minimalno 6% bi se trebalo prihoda reinvestirati u istraživanje i razvoj da bi da bi se postigla kolika tolika konkurentnost. Dakle, to je onaj nekakav minimum minimuma. I ja bih samo da ne duljim, dosta je toga već rečeno i u raspravama u ime klubova i u pojedinačnim raspravama. Ja bih samo apelirala i na ovu Vladu da nam se više zaista ne dogodi ovaj jedan pravni vakuum koji zaista već sam spomenula i u replici gospođi ministrici gospodarstva, zapravo može dovesti u pitanje sve one prijavitelje, potencijalne prijavitelje gdje je njihovo zakonsko pravo, zakona koji je bio važeći, gdje su oni imali mogućnost prijavit se na određene projekte. A zapravo provedbeni akti nisu bili doneseni i oni zapravo nisu mogli nikada konzumirati tu zakonsku normu. No ni to nije najveći problem. Problem je taj što zapravo mnoge od njih smo prisilili da odlaze investirati u neke puno potporama stabilnije, poticajima stabilnije zemlje. Stabilnost je ono što je iznimno važno. Znamo da tvrtke koje ulažu u istraživanje, u razvoj ozbiljnije tvrtke, ali i one manje zapravo rade dugoročne planove ulaganja i razvoja. I njima je iznimno važno osjetiti pravnu sigurnost, da znaju da do ovakvih situacija više u Hrvatskoj neće i ne može doći. Treće učimo iz prošlosti, opet iz loših iskustava ovo što je i kolegica Pusić upozorila. Znači iznimno je velika odgovornost na evaluatorima. čovjek je mjerna jedinica koja je subjektivna. To promijeniti ne možemo, ali u tome je kako bih rekla i više perfektna od nekih mehaničkih mjernih jedinica. Svatko može griješiti, ali zaista tu trebamo vidjeti i iz onih iskustava se zaštititi od onih evaluatora koji su eventualno sudjelovali u postupcima evaluacije koji su u nekom trenutku dovedeni u pitanje. Možemo li mi kao Vlada, odnosno možete li vi kao Vlada postaviti kroz poziv za evaluatore, kroz poziv za evaluatore, mislim ja to ne znam, ali ne vidim razloga zašto to ne bismo mogli da oni evaluatori koji su sudjelovali u evaluaciji projekta koji su bili sporni na neki način u nekim prethodnim vremenima više ne mogu doći u situaciju da evaluiraju buduće projekte. Znači nekakav mehanizam kontrole, da zaista od evaluatora dobijemo ono što dobiti dobiti možemo. Znači, ja želim puno sreće Vladi u ostvarivanju cilja, znači a ovo je uz fondove EU koji nam stoje na raspolaganju gdje je ex ante uvjet zapravo Strategija pametne specijalizacije. Znači da u cijelom tom ulaganju, dio europskih fondova koje ćemo vući uz ulaganje u razvoj istraživanja putem europskih fondova temeljem ove Strategije Strategije pametne specijalizacije i s druge strane kroz poticaje samoga Ministarstva gospodarstva ja se nadam da ćemo uspjeti u svom cilju da do 2020. godine ostvarimo to ulaganje u znanost, istraživanje, razvoj od zacrtanih 1,4%. To sad kad kažemo 1,4% to zvuči onako jadno, malo i siromašno, ali to bi negdje u prijevodu bilo negdje 6 milijardi godišnje što moramo priznati i nije tako beznačajan novac. Ono što mene zanima je možemo li mi kao država na neki način upravljati ulaganjem sredstava, znači da mi kao država imamo sada strategije koje su, čije su polazišne točke nekakva snimanja situacija i stvari, nekakva istraživanja. Možemo li mi vidjeti koji su to naši istraživački, inovativni, ne znam izvozno proizvodni potencijali. I sukladno onome čime raspolažemo, gdje procjenjujemo da bismo mogli biti konkurentni privući ulagače, pametno ulagati, da temeljem toga i kreiramo kriterije, znači uz puno poštovanje tržišne utakmice i tog jednog otvorenog pristupa, ali da možda pokušamo kontrolirati kamo će sredstva koja ćemo ulagati ići na način da nam se višestruko oplode. Mislim mi znamo da ovdje u ovom prednjače naprosto farmaceutska industrija i ICT. Oni su tom istraživanju i razvoju daleko, daleko kako bih rekla prednjače. Ali mi moramo vidjeti jesu li to jedina područja koja mi kao država želimo, trebamo razvijati, gdje možemo postići najveći najveći učinak ne samo u onom financijskom smislu za proračun, nego i u društvenom smislu za napredak tehnologije itd. itd. I ono na što bih samo kratko upozorila, mislim da je, možda potrebno povećati edukaciju samih potencijalnih prijavitelja. U jednom istraživanju koje je provela tvrtka Deloitte tijekom prve polovice 2016. godine, znači 400 tvrtki Češka, Estonije, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovenije, Slovačke, znači sad da ne duljim vi vjerojatno imate ta istraživanja. Dakle, ona pokazuju zapravo da trećina ispitanika tada nije bila u potpunosti upoznata sa mogućnostima korištenja potpora za istraživanja i razvoj što je pokazalo naravno nedostatak informiranosti poduzetnika hrvatske tvrtke, iako su sve tvrtke, velik broj tvrtki zapravo se izjašnjavao da kani povećavati godinama ulaganje u istraživanje i razvoj. I ono što su ispitanici detektirali kao još jedan problem, a to je znači da im nije baš tako lako čak u smislu ovih poreznih olakšica koje je sprovodilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta bilo nositelj. Znači da im je bilo teško identificirati aktivnosti koje zadovoljavaju zahtjeve za ostvarivanje prava na poticaj i olakšice za istraživanje i razvoj. Čak njih 30% se, možda je sad bolja statistika ja to ne znam, a 28% ispitanika je smatralo da su nejasno utvrđeni kriteriji za procjenjivanje poreznih olakšica i potpora. To je na neki način možda isto jedan putokaz u kom pravcu trebamo raditi. Znači jasniji kriteriji i zapravo puno više edukacije što im to stoji na raspolaganju i koji su to prihvatljivi troškovi. Mislim nama je to ovdje jasno koji uđemo u to malo dublje ili onome tko je više zainteresiran. Ali u nekim dijelovima Hrvatske, mislim ne bi to možda čak vezala niti regionalno. Mislim da edukacije i informiranosti nikad dosta. Evo ovo je bio moj skromni doprinos. Mislila sam biti kraća, ali evo nisam uspjela u tome. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Glasovac. Replika poštovani kolega Sokol, izvolite. **Sokol, Tomislav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Glasovac, samo bih jednu stvar napomenuo. Vi ste rekli da da ćete sugerirati Vladi da se ne smije dogoditi da opet imamo rupu itd., pa samo napominjem da je rupa od 1.1.2015. Znači od 2015. mi nemamo reguliran sustav državnih potpora za istraživanje i razvoj i samim tim se nove potpore nisu mogle odobravati. Znamo koja je Vlada bila u to vrijeme. Druga stvar, znalo se unaprijed, znači od pristupanja EU da će se s krajem 2014. onaj pravni okvir koji je tada bio na snazi se više neće moći primjenjivati i da se takve potpore neće moći dodjeljivati. Tako da se to svakako moglo tada riješiti i bilo bi logično da su se tada pripremili relevantni propisi, da onda ne bismo imali tu crnu rupu. Pa čisto da kažemo od kad su počeli problemi, da nisu počeli sa ovom Vladom. Dapače, ova Vlada ih je sad riješila. Znači to je bitno, odnosno radi na njihovom rješavanju. Druga stvar što ste spomenuli, znači ulaganje u istraživanje i razvoj i europske fondove. Jako mi je drago da je 2017. baš bila godina prekretnica za to. Evo opet bih napomenuo primjer znanstvenih centara izvrsnosti 373 milijuna kuna koji su ugovoreni. Natječaj za 154 doktoranda preko, novci osigurani iz Europskog socijalnog fonda što je napokon omogućilo da počnemo premošćivati onu crnu rupu koju smo imali od 2012. do 2015. kad novi doktorandi nisu ulazili u sustav. Mnogi projekti osigurani iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za sinergije sa projektima financiranim iz Horizon 2020 itd. Tako da je baš 2017. mislim da će se kad je veliki iskorak napravljen u osuvremenjivanje hrvatske znanosti. Nadam se da će se tako nastaviti i dalje, koliko god se gospođa Pusić ovako nepristojno smijala sa strane. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Sokolu. Molim vas nemojte sa neprimjerenim upadicama. Odgovor poštovana kolegica Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Da kolega Sokol, možda bi bilo kako bih rekla prigodnije da kolegica Pusić plače umjesto da se smije. O.k. Što se tiče pravnog procjepa. Godinu dana, evo mi ćemo preuzeti odgovornost za 2015. Šesnaesta i sedamnaesta to je vaša odgovornost. Ako ste mogli lex Agrokor koji je puno zahtjevniji, pa da, pa šta sad okrećete očima a vučete me za jezik, napisali ga ne znamo još tko neki vanzemaljci, brzi, učinkoviti za mjesec dana smo ga imali ovdje u Saboru. Puno zahtjevniji zakon složit ćete se sa mnom. Ovo je jedan onako zakon lagani, laganica dvije godine vam je trebalo. Ako ćemo u redu stvari, ali kažem mi preuzimamo odgovornost za ovih godinu dana, ne što nismo donijeli zakon, nego nama ministarstvo nije odobrilo program do 2015. godine koji je trebao biti temelj. Nije se planiralo raditi novi zakon, ali dobro. O tom, potom sad da ne duljim. Što se tiče iskoristivosti fondova, gledajte iskoristivost fondova sedamnaestoj godini mjeri se jednoznamenkastim brojem postotka. Mislim to je hrvatska sramota. I ja vas molim samo da se ne pozivate na tu dinamiku, jer ako je to hrvatski preporod, onda oslobodi me Bože takvih preporoda. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Glasovac. Sljedeća replika poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite. Hvala lijepa. Neću plakati jer nije dostojno da bi se plakalo, ali malo smiješno je. Međutim, što se evaluatora tiče u vašoj raspravi. Možda bi bilo pametno da evaluatori budu navedeni kao institucije. Činjenica je da su evaluatori uvijek su subjektivni. Mi smo mala zemlja. U jednoj zajednici svi znaju, uzmu tekst znaju tko ga je pisao. Iz svog područja ja ako uzmem tekst ja ću znati otprilike tko ga je pisao, ne treba bit nikakvog imena. I da bi se to izbjeglo institucije bi mogle biti navedene koje imaju pravo pravo evaluirati projekte. I drugo što se ovih postotaka tiče, tu se ne treba zavaravati. Dakle i naš 1,4 kad bi dosegli BDP-a to je puno manje od švedskog 1,4 a da ne kažem koliko je to manje od švedskog 5. Dakle, to su puno veći BDP-ovi i postotci su u apsolutnim iznosima, milijarde eura, a što se istraživanja tiče, za istraživanje je važno kolika je ukupna suma novaca, a ne koliko je, dakle apsolutni iznos novaca, a ne koliki je postotak. Dakle, naša ambicija bi morala biti tu puno veća od tih 1,4.

tome da bude razvijena, da omogući svojim građanima normalan život, ali i prostor za istraživanje, za razvoj, za napredak bi mogla biti čisto onako zadovoljna i ne bismo se morali sramiti i crvenjeti zbog takve krvne slike koja u ovom trenutku govori da zapravo ne raspoznajemo što su motori i generatori razvoja jednog ne samo gospodarstva nego i društva. A to je puno lošija poruka nas prema samima sebi i prema drugima od ovih brojki o kojima govorimo. Kad se razotkrije što se zapravo krije iza toga koliko mi ulažemo u istraživanje i znanost i što to znači za hrvatsko društvo i koliko je to pogubno za onu viziju koju dijelimo svi mi ovdje u Hrvatskom saboru, viziju Hrvatske da hoćemo ići naprijed, da hoćemo se razvijati, da hoćemo biti bogatija zemlja, da hoćemo svojim građanima omogućiti bolji život. A bez ovoga nema naprosto pretpostavke da ostvarimo našu viziju i naš san. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Glasovac. Sa ovime smo iscrpili sve rasprave. Zahvaljujem se državnoj tajnici Ministarstva gospodarstva gospođi Nataši Mikuš Žigman, pomoćniku ministra gospodinu Zvonimiru Novaka i načelnici sektora iz ministarstva gospođi Antoniji Mršić na dodatnim obrazloženjima. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Određujem stanku od 10 minuta. Nastavljamo sa radom u 20,10.

Zahvaljujem poštovanoj kolegici Roščić na ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika GLAS-a, HSU-a poštovana kolegica Vesna Pusić. Izvolite.